glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. **Leko, Josip (SDP)** Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, prvo čitanje, PZ br. 142. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Od donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Izvolite zamjenice ministra. Mi smo u sveobuhvatnoj reformi kaznenog zakonodavstva i jedna od izmjena vezanih za novi Kazneni zakon tiče se toga da novi Kazneni zakon mijenja koncept kaznenih sankcija kakav smo imali od '97. godine. Dakle, sustav sa novim Kaznenim zakonom poznaje kazne i to novčanu kaznu, kaznu zatvora i kaznu dugotrajnog zatvora. Zatim poznaje sigurnosne mjere i poznaje posebne institute oduzimanja imovinske koristi i oduzimanje predmeta. Oduzimanje predmeta više nije sigurnosna mjera, sada je oduzimanje predmeta poseban institut zajedno sa oduzimanjem imovinske koristi koju sud mora primijeniti ako su ispunjene zakonske Isto tako sukladno odredbama novog kaznenog zakonodavstva uvjetna osuda više nije poseban tip sankcije nego je modifikacija kazne. Dakle, zbog navedenog izmjene i dopune Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela se mijenjaju terminološki, sadržajno, ali i strukturalno da bi se uskladili sa novim Kaznenim zakonom. Druga izmjena i intervencija u ovaj zakon tiče se poboljšanja i unaprjeđenja sustava odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. odgovornost pravnih osoba za kaznena djela postoji u našem zakonodavstvu još od 2003. godine. ima prostora i u tom smislu predlažemo novu odredbu članka 12.a da se odgovornost pravnih osoba podigne na višu razinu u smislu fakultativnog oslobođenja od kazne za onu pravnu osobu koja je prijavila kazneno djelo odgovorne osobe prije nego što je takvo djelo otkriveno ili prije saznanja da je djelo otkriveno. Dakle, traži se da djelo nije otkriveno ili da još nema saznanja za to kako bi se izbjegle moguće zloupotrebe takvog instituta. Uvođenje ove odredbe nastoji motivirati pravne osobe da prijavljuju kaznena djela koja su počinile odgovorne osobe unutar njih bez straha od kaznenog progona. Rukovodila nas je činjenica da je utvrđivanje kaznenih djela unutar pravnih osoba često otežano i zahtjeva drugačiji drugačiji pristup nego što se može u redovitom kriminalitetu primijeniti i sama pravna osoba ako želi biti oslobođena svoje pravne odgovornosti ima mogućnost ponuditi saznanja o sumnji o sumnji na kazneno djelo za odgovorne osobe koje u njoj rade i nakon toga da li će biti oslobođena ili ne o tome će odlučiti sud. To je bitna karakteristika ovoga prijedloga. Dakle, nastojali smo i kroz ovu odredbu pojačati instrumente, odnosno alate koji bi doveli do toga da pravni sustav funkcionira što je više moguće, odnosno da se sumnje na kriminalne radnje i unutar pravnih osoba sankcioniraju više više i češće nego što je sada slučaj. Hvala vam lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana zamjenice ministra. Da li žele izvjestitelji odbora, radnih tijela Sabora uzeti riječ? Odbor za zakonodavstvo? Odbor za pravosuđe? Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu? Ne. Otvaram raspravu. Idemo u raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Prvi klub je zastupnika SDP-a i poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Hvala vam lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana zamjenice ministra, kolegice i kolege. Klub SDP-a podupire donošenje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, a kako i ne bi kad smo upravo mi sa ondašnjom koalicijom i predložili i donijeli, doduše to je bio konsenzus u Hrvatskom saboru, po prvi put Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. To je bio jedan veliki novum u našem pravnom poretku, ako zanemarimo ono kratko razdoblje iza II. Svjetskog rata kada smo imali na snazi vrlo kratko odredbe o kaznenoj odgovornosti pravnih osoba za privredne prijestupe i kaznena djela. Međutim, to je bilo samo jedno kratko vrijeme. Suvremeni način poslovanja i rada pravnih osoba svjedoči upravo tome da postoji velika opasnost da one mogu biti počinitelji kaznenih dijela, potencijalni počinitelji kaznenih dijela, odnosno da se mnoge, pogotovo rukovodeće strukture skrivaju iza pravnih osoba. I da ujedno suvremeni način poslovanja ubiti govori i o tome da ozbiljno kazneno djelo iz područja gospodarskog kriminaliteta gotovo je nemoguće učiniti bez sudjelovanja pravne osobe. Ona teška kaznena djela osim kaznenih, da ne zanemarimo sada kaznena djela protiv života i tijela, ali početak kaznenih djela u sferi gospodarskog poslovanja od 90 godina, činile su uglavnom fizičke osobe i njihove skupine koje su onda bile začetnici. Ja bih rekla svega onoga što smo kasnije imali priliku vidjeti kao organizirani kriminal. Dakle, to je poznato i u svijetu, kada su takve jedne skupine skinule bejzbol palice i obukle bossova odijela tek su onda postali posebno opasni kriminalci. Dakle, stojimo na stajalištu i podupiremo svake izmjene koje će jačati upravo kaznenu odgovornost, ali na takav način i prevenirati kaznena djela koje bi počinile pravne osobe i u njima odgovorne osobe. U svjetlu toga, u svjetlu suvremenog načina poslovanja kada mogu sticati neograničenu dobit, ali nažalost ograničeno odgovaraju, a ponekad ne odgovaraju nikako. Suvremeni uvjeti poslovanja i pogotovo sofisticirani oblici teško da mogu biti dostupni čak i inspekcijskim tijelima i svim onim tijelima koja su zadužena za provjeru poslovanja pravnih osoba. Čak i onda kada je naoko njihovo poslovanje financijskih uredno iza toga može stati teški kriminal. Zato podupirući sve ove izmjene koje se tiču usklađenja ovog zakona, ovog prijedloga zakona sa Kaznenim zakonom i ovih izmjena koje su se tamo dogodile u pogledu kaznenih, u pogledu sankcija, nemamo što posebno reći. Mislim da je tu sve jasno. Ali, posebno, evo govoreći u ime kluba SDP-a želim se osvrnuti na izmjenu, ja mislim da je to jedna izmjena koja ima, koja će imati dalekosežne posljedice u otkrivanju kriminaliteta, koji se skriva u pravnim osobama i poslovanju između određenih pravnih osoba i koji će biti značajan za prevenciju tih dijela, što je uvijek najvažnije. najvažnije. Kad je dobar zakon, onda on već djeluje i preventivno. A to je odredba, nova odredba u članku 12.a zakona koja predviđa fakultativno oslobođenje od kazne za pravnu osobu koja je prijavila kazneno djelo odgovorne osobe prije njegovog otkrivanja ili prije saznanja da je djelo otkriveno. Dakle, ukratko, ona koja je otkrila modus operandi kako su se pljačkali vjerovnici i kako se pljačkala država, kako su se pljačkali radnici. Sjetimo se, prilikom ove rasprave i današnjih sudskih procesa gdje je praktički bilo, jer se to uvijek radi u jednom određenom krugu, tako isto i poslovanje u jednom određenom krugu za koji zna samo određeni i to samo dio menadžmenta. Nemoguće bi bilo išta saznati da nisu progovorili ljudi. Da nisu progovorili ne smo svjedoci toga, nego učesnici. I suvremeno društvo i borba na razini Europe, pa i čitavog svijeta upravo potiče ovakve ovakve izmjene zakona. Jer jedino tako možemo doznati kako se vrše najopasnija kaznena djela iza kojih stoje osiromašenje ne samo vjerovnika vjerovnika u najširem smislu i svakojakih vjerovnika bili oni kreditori, dobavljači, država, radnici, nego kako se ubiti osiromašuje jedno društvo, jedna država. Prema tome, evo ja mislim kad stupi na snagu ovaj zakon, mislim da treba o tome više javno govoriti. Jer kad se o tome dosta javno govori onda prije nego što takve, zakon kako dobar zakon ili njegove izmjene stupe na snagu on već ima preventivni učinak. Dakle, ja mislim da više ništa u pogledu poslovanja pravnih osoba neće biti isto. Primjerice, evo koliko je teško saznati i to vi možete imati, sve moguće financijske stručnjake, da otvori knjige poslovanja jedne pravne osobe pa čak i povezanih osoba koje dakle posluju s tom pravnom osobom, da ne može savršeno otkriti veliki kriminal, pogotovo manipulaciju javnim novcem. Vrlo je obećavajuće što danas imamo u medijima kako će i pozornost kazneno-pravne politike koju provodi ured državnog odvjetnika svrnuti svoje oči i interes i na lokalnu lokalnu samoupravu. Dakle, općenito kako se posluje sa javnim novcem, možete ga pohraniti, primjerice u neku banku, u neku određenu banku koja će dati beneficije trećoj osobi. I vi bez fizičke osobe koja će točno reći što se odigralo ne možete saznati što se radilo. što se radilo. Prema tome, ja mislim da će hrvatska javnost temeljem ovog zakona biti neugodno iznenađena, ali to nam je dobro i potrebno radi osobne i radi kolektivne publikacije. Hvala lijepa. Hvala i vama. Sljedeći klub zastupnika je klub Hrvatskih laburisti i poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege. Tema je u malo opskurno vrijeme, ali mislim da nije opskurno i da je zapravo važna. Ove izmjene i dopune zakona su većim dijelom tehničke, usklađivanje sa Kaznenim zakonom i sa postupkom ne zakonima. Drugi dio koji se tiče poboljšanja zakonskog teksta, odnosno intencija zakona uglavnom govori o oslobađanju od kaznene odgovornosti tvrtke u situaciju znači pravne osobe ne samo tvrtke naravno u situaciji kada se kazneno djelo odgovorne osobe prijavi prije nego što se to saznalo. Dobro je da zakon ide u redovitu proceduru. Nisam siguran da bi bio u stanju ovog trenutka ponuditi neka bolja rješenja ali imam ponešto pitanja koja mislim da bi trebalo razjasniti prije nego što konačni tekst zakona se pojavi i ovdje na usvajanju i u javnosti. Kazna odgovornost pravnih osoba u Hrvatskoj već desetak godina je pravna stvarnost. Koliko je to saživilo i koliko se koliko se stvarno postupak pokrenulo po tom zakonu nisam siguran da je onoliko koliko smo mislili kada se je zakon 2003.godine dogodio. pravne osobe su tvrtke, ustanove i udruge građana koje uključuju političke strane uglavnom se o tome radi. čine najčešće kaznena djela velikog kriminala, ako se radi o pravnim osobama koje čine kaznena djela onakva koja idu na štetu ne samo eventualnim vjerovnicima i financijskim institucijama koje prate takve tvrtke nego i čitavoj državi. Najčešće se tu radi onda o potpunom upropaštavanju tvrtke, izvlačenju keša keša i stavljanju radnika na cestu i ovih 300 i nešto tisuća koji jesu na cesti. Što su to kaznena djela za koja bi trebalo odgovarati ustanove i državne i privatne? Nismo baš sasvim sigurni, niti se zakon time specifično bavio. Primjerice, bilo je par slučajeva praktički institucionaliziranih prodaja sveučilišnih i drugih diploma za koje je institucija morala znati i znala je da se ne zavaramo znala je, nemoguće je takvu stvar sakriti u fakultetu od 200, 300 zaposlenih. Nije se ništa dogodilo jer se to nekako ne uklapa u intencije ovog zakona. Možda bi trebalo kod izmjena i dopunama pojasniti i to o kakvoj vrsti kaznenih djela se može kod pojedinih pravnih osoba raditi da stvari budu jasnije. Političke strane i udruge do sada smo imali samo jednu situaciju, jedna politička stranka HDZ je optužen prema ovom zakonu, praktično za kazneno djelo koje je mogla počiniti bilo koja druga pravna osoba. Postoje sasvim sigurno i specifična kaznena djela koja bi mogle počiniti udruge građana i političke stranke kojima se ovaj zakon do sada nije ni htio ni volio ni usudio baviti. No, moramo govoriti o ovome što se danas mijenja. Za pravo nemamo pravo mijenjati nešto što predlagatelj ne predlaže da se mijenja, pa bih samo par dilema naveo i ako je moguće danas ili u sljedećoj raspravi odgovoriti na te dileme. U članku 5.govori se o rasponu kazni sada se to zovu kazne jasno i glasno, o rasponu kazni i raspon je ponešto promijenjen u odnosu na izvorni tekst. Čini mi se da jednostavno preširok. Savršeno mi nemoguće zvuči da se novčanom kaznom može kazniti pravna osoba za neko djelo u rasponu od 5 tisuća do 8 milijuna kuna za istu vrstu kaznenog djela. Mislim da u tako širokom rasponu sudove zapravo stavljamo u nemoguću situaciju i bit će vrlo teško izjednačiti sudsku praksu ili barem približiti sudsku praksu. Dogodit će se da će za istu kaznu o djelu jedna tvrtka platiti 10 tisuća druga 5 milijuna. Mislim da bi te raspone trebalo suziti i specificirati na neki način. Mijenja se i članak 8. U njemu se navode kazne koje mogu biti novčane ili ukidanje pravne osobe. Pretpostavljam da se to u skladu sa onim člankom koji je ostao unutra, ne tiče organa organa lokalne samouprave i političkih stranaka, da oni i dalje ostaju izvan ove mogućnosti ukidanja pravne osobe prema ovom zakonu. Postoje mogućnosti ukidanja tih pravnih osoba ali prema drugim propisima ne prema ovome. Pa bih molio odgovor jest to stvarno tako. Članak 12.je dakle pokušaj da se dođe do otvaranja većeg broja kaznenih djela da se ljude na neki način potakne da prijave kazneno djelo. Ali nije mi jasno kako bi to u praksi trebalo izgledati. Naime, pravna osoba koja je prijavila kazneno djelo odgovorne osobe prije njegovog otkrivanja ili prije saznanja da je djelo otkriveno može se osloboditi od kazne. A tko će to u pravnoj osobi prijaviti? Direktor je počinio kazneno djelo, tko to sada treba prijaviti? Jeli to način zaštite zviždača? Dakle bilo tko iz pravne osobe ako prijavi ta se pravna osoba neće ganjati? Ako je to mogao bi prihvatiti rezon, ako nije ne znam tko bi tu sada trebao uopće fingirati kao onaj koji prijavljuje kazneno djelo? Jer tvrtku, svaku pravnu osobu i stranku, tvrtku, udrugu, instituciju bilo koga predstavlja njezin čelnik i direktor. Dakle on je taj koji je pozvani i nadležan nešto reći u ime tvrtke. Velim ako je ovo zaštita zviždača onda je intencija dobra. Ali molio bih to objašnjenje. U članku 13.izmjena i dopuna kojim se mijenja članak 21.a i koji govori o zastari stavak 2. govori novčana se kazna ne može izvršiti kad protekne 10 godina od njega izricanja ili opozivanja uvjetne osude kojom je ona izrečena. Kako je moguće da novčana kazna koju je sud propisao da se u roku od 10 godina ne izvrši ukoliko tvrtka nije ugašena. Ako tvrtka, pravna osoba, govorim o tvrtki cijelo vrijeme, nije tvrtka pravna osoba, dakle ako pravna osoba i dalje funkcionira kako je moguće da funkcionira 10 godina da se da se kazna ne naplati. Mislim da je to jednostavno nemoguće, prema našim propisima da je nemoguće. zadnje objašnjenje je objašnjenje nečega čega ovdje nema. Pokrenuti su neki postupci, prije svega postupak protiv HDZ-a prema postojećem zakonu. Hoće li se nastaviti i završiti prema propisu po kojem je počeo ili će se nastaviti i završiti prema ovim izmjenama i dopunama. Mislim da bi to trebalo pisati unutra, dakle postupci koji su započeti po prethodnom propisu završit će se po prethodnom propisu ili postupci koji su započeti po ovom propisu po ovom propisu završit će se prema ovim izmjenama i dopunama. I jedno i drugo je moguće, ali trebalo bi ovdje decidirano to reći pa velim zato je dobro da imamo dva čitanja, da se te dileme koje eventualno imamo možemo razjasniti. Hvala. Hvala i vama. Sljedeći klub je zastupnika HDZ-a i poštovana zastupnica Ana Lovrin. Izvolite poštovana zastupnice. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege. Pa evo evo Prijedlog izmjene i dopune Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela treba zapravo podržati jer se radi o jednom uglavnom tehničkom usklađenju, terminološkom usklađenju sa izmjenom, odnosno sa novim Kaznenim zakonom koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2013. godine, kao što smo ga već jedanput terminološki uskladili u 2011. godini sa novim Zakonom o kaznenom postupku, novelirali smo ovaj zakon i još jedanput 2007. godine kada smo ga usklađivali sa odlukom Vijeća u vezi sa nekim direktivama kada smo povećavali gornje iznose kazne. Ali bilo bi zanimljivo, ovaj je zakon prvi puta donijet 2003. godine kada se prvi put u naš pravni sustav uvela i odgovornost pravne osobe u slučaju utvrđenoj krivnje odgovorne osobe. Evo sad će bit gotovo 10 godina primjene zakona. Zanimljiv bi bio podatak o tome koliko je pravnih osoba u tom vremenu osuđeno, koliko ima pravomoćnih presuda protiv pravnih osoba, koliko je eventualno imovinske koristi oduzeto koja je pribavljena tim kaznenim djelom. Naravno, bilo je prostora i mogao se primjenjivat ovaj zakon. Rečeno je tu kada je kolegica govorila u ime kluba SDP-a da će preventivni učinak, da će ova izmjena zakona imati jak preventivni učinak prema svima drugima, ali ja tvrdim da neće imati samo donošenje zakona pa ni izmjene zakona, pa ni onog iz 2003. preventivni učinak. Preventivni učinak će biti onda kada vidimo da se taj zakon i primjenjuje. Podatke možemo iščitavati iz izvješća državnog odvjetnika iz godine u godinu gdje sam državni odvjetnik u svojim izvješćima govori da se ne pokreću kazneni postupci protiv pravnih osoba u slučaju kada se vode kazneni postupci protiv odgovorne i da je sam državni odvjetnik davao naputke državnim odvjetništvima, županijskim i općinskim da u slučaju kada vode kazneni postupak protiv odgovorne osobe da se češće i više pokreću i kazneni postupci protiv pravne pravne osobe. E kada se vidi da ovaj zakon zaista se i primjenjuje i da se pravne osobe procesuiraju e onda će to imat i preventivnog učinka. Kao što vidimo trenutno medijsku pozornost privlači jedan postupak protiv pravne osobe, i to bi možda moglo imat preventivnog učinka. Evo toliko o dosadašnjoj primjeni, 10 godina je zaista dugo a postupaka je malo, premda je bilo mjesta jer mnogi su ostali zapravo nekažnjeni odnosno oslobođeni upravo zbog tumačenja Vrhovnog suda, odredbe onog famoznog članka 337. zloporaba ovlasti i protupravno pribavljene imovinske koristi sebi ili drugome pa obzirom da je čvrsti stav Vrhovnog suda bio da se to drugome odnosi samo na fizičku osobu onda su svi oni koji su zloporabom položaja u svojoj firmi pribavljali protupravne imovinske koristi svojoj drugoj firmi bili na kraju oslobođeni jer se držalo da nije ostvareno biće kaznenog djela i u tom smislu smo i izmijenili taj članak ovog sada još uvijek važećeg Kaznenog zakona. Dakle u ovu prvu skupinu, to smo već čuli i od izlagatelja u ime kluba i od predstavnice predlagatelja da su zapravo terminološka usklađenja

i oduzimanje predmeta, dakle o tome se nema što raspravljati. Ono o čemu bi se moglo raspravljati to je povećanje gornjeg gornjeg iznos najveće zapriječene novčane kazne. Dobro je, tu s jedne strane ima argumenata i pro i kontra, dakle ako je zapriječena 1 godina zatvora prema zapriječenim kaznama zatvora se određuju ti limiti donji i gornji. Ja razumijem intenciju predlagatelja obzirom na to da su vrlo različiti pravni subjekti, dakle pravne osobe različite veličine i različitog iznosa pribavljene protupravne koristi pa tu nalazim i neki razlog za tako visoki raspon. Ono što je zaista novina ovoga zakona i evo ovo to bi trebalo prokomentirati. Dakle, to je ovaj članak, novi članak 12a. gdje se kaže da pravna osoba koja je prijavila kazneno djelo, odgovorne osobe prije njegovog otkrivanja ili prije saznanja da je djelo otkriveno može se osloboditi od kazne. Zaista je dobro postavljeno pitanje, ali moguće je dakle u ime pravne osobe tu kaznenu prijavu mogla bi podnijeti samo osoba koja je ovlaštena za zastupanje pravne osobe, a moguće je da za nešto bude odgovorna neka druga osoba u toj u toj pravnoj osobi. Pa prema tome, ako osoba odgovorna za zastupanje prijavi drugu odgovornu osobu mogla bi se ekskulpirati pravna osoba. Samo evo ja pitam tu odgovor što će se dogoditi ako je ta druga odgovorna osoba pribavljala svojim kaznenim djelom korist za tu pravnu osobu, a pravna osoba bude oslobođena odgovornosti, što će biti sa pribavljenom imovinskom koristi, kako i na koji način će to pravna osoba onda, kako će joj biti oduzeto. Osnovni postulat kaznenog zakonodavstva mora biti da nitko ne može zadržati nikakvu imovinsku korist stečenu kaznenim djelom. Meni je žao što u našem zakonu ne postoji ne samo imovinsku, nego i bilo koju drugu korist. Tu su bili spomenuti i fakulteti. Naravno da nisu bili odgovorni fakulteti kao pravne osobe, jer te imovinske koristi nisu kupljene u korist fakulteta nego u korist pojedinih fizičkih osoba. Ali se dogodilo nešto drugo u tom slučaju, da je mogla biti vraćena imovinska korist, ali na žalost nije vraćeno dobro pribavljeno kaznenim djelom, a to znači nisu obrisani nikada ti položeni ispiti iz indexa jer je sveučilište odnosno fakulteti su rekli da nemaju mehanizma za to učiniti. Imamo jednu apsurdnu situaciju da su zapravo, da je stečeno dobro kaznenim djelom ostalo neoduzeto. Evo to je to. ovo je prvo čitanje pa ćemo ga u prvom čitanju ovaj zakon podržati. Molila bih predstavnicu predlagatelja da objasni malo ovaj članak 12. Evo on nam očito nije jasan. Možda još tu za napomenuti i da se pooštravaju zapravo sankcije na način da se pooštrava i uvjet za uvjetnu osudu. Naime, po dosadašnjem zakonu se uvjetna osuda mogla izreći samo za kaznena djela za koja je sud dosudio pravnu osobu na kaznu manju od 50000 kuna. Sada se to spušta na 20000 kuna. O tome isto je za razmisliti. I drastično se povećava zastarni rok za izvršenje novčane kazne, dakle zastarni rok sa tri godine na 10 godina. Dosta je teško vjerovati da se 10 godina ne može izvršiti novčana kazna. Ali svakako ja bih pozdravila produženje zastarnog roka obzirom da i inače bi trebalo u sustav uvest mjere da nitko ne može se sakriti ili izbjegavati svoju obvezu dok ona ne zastari i onda se na taj način ili eskulpirati ili ne platiti svoju dužnu dažbinu. Hvala pojedinačnu raspravu u trajanju od 10 minuta. Prvi za riječ se javio poštovani zastupnik Peđa Grbin. Izvolite poštovani zastupniče. Pa evo, kao što smo čuli Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela uveden je 2003. u hrvatski pravni sustav i njime smo se odlučili da kao što to činimo godinama u slučaju prekršaja i privrednih prijestupa koji su u međuvremenu ukinuti i za kaznena djela sankcioniramo pravne osobe i to u dva slučaja. A to kada su pravne osobe propustile određenu radnju koje su bile dužne učiniti ili kada im je postupanjem njihovih odgovornih osoba priskrbljena određena imovinska korist. Čuli smo od kolege Vuljanića i tu je u pravu da se uglavnom kad se taj zakon donosio većinom mislilo da će se on primjenjivati na trgovačka društva. Međutim, u Hrvatskoj imamo i druge oblike oblike pravnih osoba, imamo vjerske zajednice, udruge, političke stranke itd. i ovaj se zakon primjenjuje na sve njih. Sve one na koje se primjenjuje i članak 3. Dakle one pravne osobe koje su povrijedile svoju dužnost ili su postupanjem odgovornih osoba stekle određenu imovinsku korist. I tu nije bitno da li se u međuvremenu odgovorna osoba promijenila. Odgovorne osobe, uprave, predsjednici stranaka se mijenjaju međutim odgovornost pravnih osoba ostaje za ono što su činile, za onu protupravnu imovinsku korist koju su stekle. Upravo u tome leži određeni i racio odredbe članka 12a. koji se predlaže uvesti ovim zakonom. I ja u njemu ne vidim ništa nejasno. Ako pravna osoba svojim postupanjem otkrije počinjenje kaznenog djela i naravno time pomogne kažnjavanju odgovornih osoba ona će se osloboditi kazne. Dakle, ona ostaje kriva. Ona odgovara za štetu koju je počinila. Samo se neće dodatno sankcionirati izricanjem novčane kazne, odnosno ukidanja kao jedinih sankcija koje su moguće sukladno ovom zakonu. Ja u tome ne vidim ništa sporno. Dapače, mogu zamisliti i nekoliko situacija gdje su članovi društva povrijeđeni postupanjem uprave društva i to recimo saznaju jer im je to prijavio Nadzorni odbor. Nakon toga promijene upravu i nova uprava nova uprava pokrene, odnosno podigne kaznenu prijavu protiv stare uprave za što na žalost u konkretnom slučaju odgovara i to društvo, na žalost tih vlasnika. E sad, kad su već dužni nadoknaditi štetu, kad su već dužni popraviti ono što su napravili, a sami su otkrili protupravno postupanje mislim da ne bi bilo u redu da ih se još sankcionira i kaznom. Tako da ja ovdje ne vidim apsolutno nikakvu nelogičnost. Moram odgovoriti kolegi Vuljaniću. Ovdje se ne radi o zviždačima. Zviždači su drugo, zviždači nisu odgovorne osobe. Odgovorne osobe ovdje su te koje nastupajući u ime pravne osobe prijavljuju počinjenje kaznenog djela. Ako prijavi zviždač to znači da pravna osoba nije poduzela ništa da bi se kazneno djelo otkrilo. Dapače, u pravilu pravne osobe takve situacije pokušavaju prikriti. To je potpuno druga stvar. Nadalje, govorili smo o povećanju kazni. Mislim da je ono potrebno. Ali isto tako mislim da je potrebno i maksimalno povećati raspone tih kazni kako bismo sudovima omogućili da individualiziraju kaznu za svaki posebni slučaj kaznene odgovornosti pravne osobe. Jer, i tu je kolegica Lovrin potpuno u pravu, veličina pravne osobe, oblik njenog postupanja mora se individualizirati jer ne možemo na isti način sankcionirati nekoga tko je povrijedio zakon i sebi uprihodio 10 tisuća kuna ili neke pravne osobe koje su nenamjenski koristili proračunska sredstva i potrošili 330 ili više milijuna kuna kao što danas možemo za neke pravne osobe čitati u novinama, odnosno njihove odgovorne osobe. Znači, moramo tu individualizirati kažnjavanje i ne mogu se ta dva slučaja na isti način sankcionirati. Nadalje, složit ću se isto i sa onim dijelom gdje se govorilo o uvjetnoj osudi. Mislim da je spuštanje granice za izricanje takve osude na 20 tisuća kuna prenisko. Ja znam da je došlo do određenih izmjena u Kaznenom zakonu i da se ovdje ide za usklađenjem te terminologije gdje se on vezuje uz izricanje kazne, ali mislim upravo u smislu te individualizacije da bi uvjetnu osudu trebalo možda malo i podići, odnosno tu razinu i vidjeti da li je to nekako moguće ugraditi u zakon. I konačno odgovorio bih kolegi Vuljaniću na pitanje kada propis stupa na snagu. Ovdje se radi o Kaznenom zakonu, o zakonu koji regulira kažnjavanje, kaznena djela. Nema veze što se radi o pravnim osobama i radi se o jednoj ustavnoj kategoriji, radi se o načelu zakonitosti. Pitanje primjene ovog zakona je više nego jasno riješeno Ustavom i nije ga potrebno dodatno rješavati ovim zakonom. Nema retroaktivne primjene kazni. I to je svima jasno. Hvala vam lijepa. Hvala i vama poštovani zastupniče. Na vaše izlaganje prijavljena je replika poštovane zastupnice Ane Lovrin. Izvolite. Odustali ste? Hvala lijepa. Da li predstavnica predlagatelja zamjenica ministra želi završnu riječ? Da. Izvolite poštovana zamjenice. ova primjedba koja se tiče raspona novčanih kazni ima pogrešno polazište. Dakle, ne radi se o novčanim kaznama za isto kazneno djelo već se radi o svim mogućim kaznenim djelima u kojima je predviđena predviđena mogućnost izricanja novčane kazne. Tko će u ime pravne osobe prijaviti kazneno djelo to je jasno, onaj koji zastupa pravnu osobu. Što se tiče pitanja kako će se dovršiti postupci koji su u tijeku oni će se dovršiti po odredbama Kaznenog zakona onako kao što će Kazneni zakon to urediti. A temeljem ovoga zakona mi imamo samo usklađivanje nazivlja koje se tiče kazna i sigurnosnih mjera, a ovu odredbu članka 12.a ćemo ja vjerujem tek početi primjenjivati. Ovo što se tiče pitanja uvažene zastupnice Lovrin o oduzimanju imovinske koristi pa i intervencija je rezultat drugačijeg pristupa u utvrđivanju kaznenih sankcija i kaznenih mjera. Dakle, mi sad imamo dualistički pristup kazneno-pravnih sankcija. Krivnja je temelj kazne, a kazne su kao što smo rekli kazna zatvora ili kazna dugotrajnog zatvora. A krivnja više ne bi bila koncept za izricanje sigurnosne mjere. Naime, ako netko počini protupravnu radnju pa makar to bila, to može biti dakle i fizička i pravna osoba, ako počini protupravnu radnju društvo će se štititi od takve protupravne radnje bez obzira na krivnju ako smatra da je potrebno da se od takve protupravne radnje štiti i biti će u mogućnosti izreći sigurnosnu mjeru oduzimanja imovinske koristi nevezano za krivnju. Evo, to je ukratko. Hvala vam. zamjenici ministra. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. **Leko, Josip